á þskj. 1496, um nefndir á vegum ráðuneytisins og kostnað vegna þeirra, á þskj. 1497, um styrki til félagasamtaka, og á þskj. 1495, um kostnað við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnur, allar frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur.

heldur til greina að borga strax það sem öryrkjar eiga að fá við endurskoðun almannatryggingalaganna. Það er alveg með ólíkindum hvernig þessi ríkisstjórn

Sjómannaskólinn, byggingin, er helsta einkenni höfuðborgarinnar og er eign sjómannastéttarinnar. Yfirlýsingar ráðamanna og hornsteinn skólans er skýr hvað það varðar. Að undanförnu hefur komið fram vaxandi óánægja með nám í skipstjórn í Tækniskólanum á meðal starfandi skipstjórnarmanna, nemenda, kennara og útgerða. Þessa óánægju ber að taka alvarlega. Hér er um að ræða nám sem menntar fólk til starfa í undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar og til að stjórna dýrustu atvinnutækjum samfélagsins. Verðmætasköpun atvinnugreinarinnar hefur verið og er ein af undirstöðum velmegunar í íslensku samfélagi. Félag skipstjórnarmanna hefur lagt fram tillögur, skýrar tillögur, um framtíð skipstjórnarnáms á Íslandi sem fela í sér að stórefla nám í skipstjórn og sjávarútvegstengdum greinum og leggur til að stofnaður verði skóli sjávarútvegs og siglinga. Skóli sjávarútvegs og siglinga yrði í húsi sjómannaskólans sem yrði mennta- og þekkingarsetur sjávarútvegs á Íslandi. Mikilvægt er að helsta atvinnugrein þjóðarinnar eigi sitt menntasetur. Má benda á til samanburðar að Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri er menntasetur landbúnaðarins og bænda í landinu.

Virðulegi forseti. Enn eina ferðina erum við í þeim sporum hér á Alþingi að ósamstiga ríkisstjórnarflokkar geta ekki komið sér saman um það hvernig eigi að ljúka þessum þingvetri. Við vitum ekkert hvaða mál á að klára. Þetta er ekki bara eitthvert prívatmál þriggja flokka, undir eru stór mál sem varða mikla hagsmuni og hafa mikil áhrif á líf og lífskjör almennings og á allt atvinnulífið líka. Við mætum hér til vinnu eftir hlé vegna forsetakosninga og það er mjög gagnrýnivert að sá tími hafi ekki verið nýttur betur til að forgangsraða málum og gefa þannig nefndum þingsins og þingmönnum tækifæri til að vinna markvisst í þeim málum sem á að klára en verja ekki löngum tíma í mál sem stjórnarflokkarnir slátra svo eftir innbyrðis skylmingar og vopnaskak, að myndin sé ekki skýrari eftir tveggja vikna hlé er auðvitað mjög vont. Þetta hefur vond áhrif á þau lög sem hér verða samþykkt. Þau fá ekki þá yfirlegu sem þarf og mistök verða, eins og við þekkjum vel. Það gengur ekki að ætla sér að afgreiða risastór mál í miklum spreng, til að mynda fjármálaáætlun, lagareldið, lögreglumálin, samgönguáætlun, söluna á Íslandsbanka, ÍL-sjóð, almannatryggingar, vindorkuna, Mannréttindastofnun og mörg fleiri. Við munum vel hvernig þinglokin fóru síðasta vetur en þá var fjölmörgum málum ofur einfaldlega ýtt út af borðinu, stórum málum, vegna þess að stjórnarflokkarnir gátu ekki náð samkomulagi. Þetta hefur forsætisráðherra opinskátt talað um að megi ekki endurtaka sig en enn sem komið er höfum við enga vissu fyrir því að betur fari þetta vorið. Við skuldum fólkinu í landinu að vinna hér agað og markvisst að málum sem færa eiga samfélagið fram á við. Allir hafa fengið nóg af því að ósætti þriggja flokka haldi bæði þingi og þjóð í kyrrstöðu. Staða heimilanna og staða fyrirtækja er að þyngjast hratt. Miklar blikur eru á lofti í ferðaþjónustu og fjöldauppsagnir eru raunveruleikinn. Haustið verður þungt og næsti vetur erfiður. Við þær aðstæður þarf þingið að starfa og starfa vel. Sú er ekki staðan núna.

Virðulegi forseti. Hamingja er ekki bara orð. Hamingja er undirstaða lífsgæða okkar. Flokkur fólksins lætur sig lífsgæði fólks varða. Því er ég hér til að lýsa áhyggjum vegna fyrirætlana bæjaryfirvalda í heimabæ mínum, Þorlákshöfn. Undanfarin ár hefur verið unnið að því að flytja úr landi fjallið Litla-Sandfell í Þrengslum. Stórfyrirtækið Heidelberg, sem hefur skilið eftir sig sviðna jörð víðs vegar um heiminn, stefnir að því að hefja efnistöku þar og mylja fjallið niður í sementsíblöndunarefni í verksmiðju sem reist verður í túnfæti Þorlákshafnar. Þá hafa efnahagsleg áhrif verkefnisins verið stórýkt. Fyrir liggur að fjöldi starfa við þessa verksmiðju er ekki umtalsverður. Helst yrði um að ræða sérfræðistörf sem heimamenn verða væntanlega flestir ekki ráðnir til að sinna. Aðeins um þriðjungur starfsmanna mun búa á svæðinu. Nú liggur fyrir að áformin stangast með beinum hætti á við áform fyrirtækisins First Water sem hyggst byggja upp landeldi á svipuðu svæði. Valið stendur því í dag á milli þess að reisa grjótmulningsverksmiðju eða skapa náttúruvæna atvinnu með því að reisa landeldi sem mun draga úr þörfinni fyrir sjókvíaeldi, sem við erum flest sammála um að sé til bóta. Fólk flytur til Þorlákshafnar til að flytja í hamingjuna en hamingjan er víðs fjarri nú vegna stefnu meiri hlutans í bæjarstjórn. Það virðist unnið að því bæði leynt og ljóst að fyrirtæki sem státar af þyrnum stráðri fortíð breyti okkar fallega og friðsæla bæ í stóriðnaðarþorp. Meiri hluti bæjarstjórnar Ölfuss ákvað aðeins 15 klukkustundum áður en kosning átti að hefjast að fresta íbúakosningu um áform Heidelbergs, sennilega til að kaupa sér tíma til að fegra betur málstað sinn, enda lá fyrir að íbúar myndu ekki samþykkja þessi áform. Það er miður að lýðræðislega kjörnir fulltrúar sveitarfélagsins hafi ekki treyst eigin kjósendum til ákvarðanatöku í þessu máli. Herra forseti. Ég batt ákveðnar vonir við að tveggja vikna hlé frá almennum þingstörfum vegna forsetakosninga gæti slegið á óþol stjórnarflokkanna í garð hvers annars þannig að við gætum farið að ræða og vinna með mikilvæg mál, flókin mál sem þarfnast pólitískrar umræðu, pólitískra skoðanaskipta og lausna þar sem mismunandi hagsmunir eru metnir og leitað leiða til að ná fram niðurstöðu sem best þjónar heildarhagsmunum samfélags okkar. Það var innstæðulaus bjartsýni. Staðreyndin er auðvitað sú, eins og hvert mannsbarn þekkir, að það hefur varla nokkuð annað komist að í tíð þessarar ríkisstjórnar en hvað stjórnarflokkunum gangi illa að vinna saman. Það stjórnarsamstarf sem við búum við gerir að verkum að pólitísk umræða hverfist að mestu um innanmein ríkisstjórnar. Þar liggur áherslan. Þar liggur áhuginn. Mikilvægar, jafnvel nauðsynlegar pólitískar átakalínur hafa verið kerfisbundið máðar út svo þessi ríkisstjórn, þetta sérkennilega hagsmunabandalag, megi lifa. Innihaldsrík skoðanaskipti um hvað er best fyrir íslenskt samfélag komast sjaldan að. Orkan fer í það hvernig hið svokallaða breiða litróf stjórnarflokkanna kemst í gegnum daginn

Staða efnahagsmála, heilbrigðismálin, samgöngur, verðbólga og sturlaðir stríðsvextir, svo ég drepi á því helsta. Ég ætla ekki að halda því fram að ég trúi því að stjórnarflokkarnir þrír, Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og Vinstri græn, eigi í alvöru svör við þessum áskorunum sem brenna á okkur, bara virkilega öðru nær, en þeir mættu hins vegar fara að haga sér á þann hátt að fólk tryði því að þeim væri ekki sama. En það er sennilega orðið of seint fyrir þá að taka upp þennan takt og það mun bíða næstu ríkisstjórnar.

inn í þingið og hér er bókstaflega hægt að skera loftið eftir úrslitin. Og jú, kannski hjálpaði könnun gærdagsins ekki til sem sýnir jú að einn ríkisstjórnarflokkanna er í alvarlegri útrýmingarhættu. Rólegheitin í aðdraganda forsetakosninga voru auðvitað og nú erum við að ræða um hvaða mál sé hægt að klára á næstu dögum og við okkur blasir á sama tíma og við finnum auðvitað að ríkisstjórnarsamstarfið hangir á bláþræði. Það eru vissulega mjög mörg stór mál sem ætti að afgreiða og þyrftu að fá umfjöllun á þingi sem hefur annars einkennst af því að hér hefur lítið sem ekkert verið að gerast. En við finnum alveg hvernig andrúmsloftið er. Við finnum líka að a.m.k. einn ríkisstjórnarflokkanna er núna farinn að þefa uppi móðganir og tilefni til að sprengja ríkisstjórnarsamstarfið. VG situr kannski við ríkisstjórnarborðið og skoðar það hvort servéttubrotið sé rangt og hvort það gefi þeim tilefni til að yfirgefa samstarfið eftir sjö ár. En þegar við erum að ræða núna á allra síðustu dögunum hvaða mál eigi eftir að klára, hvaða mál verði hægt að klára, þá held ég að við ættum frekar að horfast í augu við það að mun stærri pólitísk spurning er einfaldlega hvort ríkisstjórnin sé hér á fyrstu dögum júnímánaðar að klára sig sjálf.

Í tilefni af þeim gáfu íhaldssöm hægri öfl þar í landi út sameiginlega opinbera stefnuskrá upp á 920 bls. með ítarlegri aðgerðaáætlun nái þeirra frambjóðandi kjöri. Þar kennir ýmissa grasa. Meðal stefnumála er að leggja niður menntamálaráðuneyti og umhverfisráðuneyti, draga stórlega úr almennri heilsugæslu, einkum er varðar getnaðarvarnir og kynheilbrigði, og banna alfarið þungunarrof, veita skilyrðislausan rétt til að beita hervaldi gegn mótmælendum, safna upplýsingum um borgarana og hollustu þeirra við stjórnvöld, draga mjög úr mál- og kennslufrelsi háskóla og m.a. banna hugtök sem snúa að rannsóknum á jafnrétti og kvenfrelsi, draga úr réttindum hinsegin og trans fólks, innflytjenda og annarra minnihlutahópa og þannig mætti lengi telja. Þetta er yfirlýst stefna voldugra stjórnmálaafla í því sem margir telja eitt helsta lýðræðisríki heims. Í hægri uppsveiflunni sem sjá má stað víða í Evrópu kennir svipaðra grasa þar sem mannréttindi, reisn og virðing lúta í lægra haldi fyrir sérhagsmunabaráttu og mannfyrirlitningu og sú sveifla er stór og djúp og há. Virðulegi forseti. Helstu vopn gegn hægri öfgastefnu er að halda á lofti þeim gildum sem hafa haldið lífinu í íslenskri þjóð í harðindum og vosbúð kynslóð fram af kynslóð, sem eru samkennd, samvinna og samfélag. Sjálfstæð mannréttindastofnun sem heyrir undir Alþingi er mikilvægur liður í að standa vörð um mannréttindi hér á landi. Því er sérstakt fagnaðarefni að fyrir okkur liggur hér í þinginu á næstu dögum að koma slíkri stofnun á fót sem hluta af því stóra eilífðarverkefni að standa vörð um sjálfsögð mannréttindi öllum til handa.

Mikilvægi þeirra er gríðarlegt, ekki bara til þess að dreifa ferðamönnum heldur til að mæta þörfum atvinnulífsins og fjölbreyttara samfélags. Svo að almenningssamgöngur séu raunhæfur valkostur þurfa þær að mæta þörfum farþega. Erfitt hefur verið að feta þennan gullna meðalveg á öllum svæðum. Almenningssamgöngur eru mikilvægar til að jafna aðgengi að þjónustu samkvæmt byggðaáætlun og hún á að styðja við þróun á því.

Markmiðið er að tengja byggðarlög sem deila vinnusóknar- og skólasvæðum og stefnt að því að innleiða nýtt leiðakerfi í næsta útboði á landsbyggðarvögnum á tímabilinu 2025–2026. Vonir standa til að grunnur að nýju greiðslukerfi verði þá kominn langt á leið. Auk þess hafa verið tilraunaverkefni um samþættan akstur með stuðningi úr byggðaáætlun. Þar er verið að horfa á að nýta almenningsvagna og skólabíla annars vegar í Borgarbyggð og á sunnanverðum Vestfjörðum. Í Borgarbyggð hefur þessi tilraun reynst vel á meðal íbúa á báðum svæðum og hún af börnum og ungmennum sem sækja tómstundir og íþróttir að loknum skóladegi. Samþættur akstur hefur farið fram að frumkvæði sveitarfélaganna og landshlutasamtaka og aðkoma ríkisins að beiðni þessara aðila. Uppruni og gerð hvers verkefnis eru því ólík. Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að unnið verði hratt og örugglega að því að bæta almenningssamgöngur milli byggðarlaga og landsvæða til að bæta þjónustu og mæta loftslagsmarkmiðum stjórnvalda. Það er allra hagur.

og það er morgunljóst að skýra þurfi frekar stöðu þeirra hér á landi og hvernig rekstri þeirra sé best háttað til framtíðar. En það er ekki einungis rekstrarvandi líkhúsa sem þarf að greina. Samkvæmt lögum má ekki grafa látinn einstakling nema í viðurkenndum grafreit eða kirkjugarði. Eftir því sem okkur fjölgar, fjölgar eðlilega þeim látnu. Sífellt meira landsvæði fer því undir kirkjugarða og erfiðleikar við að finna hentugan stað aukast eftir því sem árin líða. Landrými í þéttbýli er dýrmætt og það leggst á sveitarfélög að leggja til aukið landrými fyrir kirkjugarða. Þróun síðustu ára sýnir að sífellt fleiri kjósa að láta brenna sig en áður. Duftreitir taka mun minna pláss og því væri ákjósanlegt að við myndum skoða það að færa okkur í auknum mæli í þá átt sem þróunin sýnir. Eins og staðan er í dag er ein bálstofa í landinu. Hún var byggð 1946 og er fyrir löngu komin til ára sinna og rekin á undanþágu. Ef við horfum blákalt á stöðuna er ljóst að það borgar sig að hafa einungis eina bálstofu í landinu vegna fámennis og smæðar og ef það verður framtíðarsýn okkar þá er mikilvægt að við jöfnum kostnaðinn fyrir alla landsmenn til að allir sjái tækifæri í að nýta þessa þjónustu. En þá komum við aftur að rekstrarvandanum. Hver er það sem á að starfrækja líkhús og bálstofur hér á landi? Á þetta að vera þjónusta á vegum ríkis, sveitarfélaga eða einkaaðila? Hvernig viljum við að líkhús og kirkjugarðar landsins þróist á komandi árum? Þetta er umræða sem við þurfum að taka og umræða sem er mikilvægt að taka. Ef við horfum til nágrannalanda okkar er afar misjafnt með hvernig hætti þetta er gert. (Forseti hringir.) En eitt er þó víst, það er klárlega þörf á gagngerri endurskoðun á lögum um kirkjugarða.

Það vekur mér ugg að lesa nær daglega um lögreglu sem fer offari í aðgerðum sínum og beitir valdi og hörku gegn almennum borgurum. Lögreglumaður var dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi í gær í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir líkamsárás og brot í opinberu starfi þar sem hann beitti úðavopni og kylfu. Piparúða var beitt á fólk sem mótmælti við upphaf ríkisstjórnarfundar á dögunum. Rétturinn til mótmæla er stjórnarskrárvarinn og það telst til grundvallarréttinda í lýðræðislegu samfélagi að mótmæla. Það er annað sem vekur mig til umhugsunar en það er það að lögreglumenn virðast nú æ oftar hylja andlit við störf sín. Þannig var það við mótmælin við Stjórnarráðið og aftur hér fyrir utan Alþingi í gær þar sem fólk kom saman til að mótmæla stöðunni á Gaza. Þegar við horfum til annarra landa virðist þetta líka vera að aukast. Andlit eru hulin og auðkenni afmáð af búningum. Virðulegi forseti. Valdheimildir lögreglu eru takmarkaðar og skýrar og þær verða að vera það. Almennir borgarar verða að geta treyst því að þeirra hagur og vernd sé alltaf leiðarljós lögreglu við störf sín. Reglulega er kallað eftir auknum heimildum fyrir lögreglu, t.d. til vopnaburðar eða eftirlits með almennum borgurum. En ég spyr mig hvort lögregla, sem virðist nú þegar vera í vanda með að ráða við þær heimildir sem hún hefur í dag, hafi við meira vald og fleiri heimildir að gera. Allir lögreglumenn sem skipaðir eða ráðnir eru vinna heit, með leyfi forseta: „Því heiti ég og legg við drengskap minn og heiður að lögreglumannsstarfa minn skal ég rækja með kostgæfni og samviskusemi í hvívetna og og vinna að því eftir fremsta megni að halda uppi stjórnarskrá lýðveldisins og öðrum lögum þess.“ Hvers virði eru þessi orð þegar almennir borgarar þurfa að óttast það að nýta lýðræðislegan og stjórnarskrárvarinn rétt sinn til að mótmæla á Íslandi?

Virðulegi forseti. Hér á landi hefur ÁTVR einkaleyfi til afhendingar og smásölu áfengis. Lögin eru skýr. Einkasölufyrirkomulag áfengis er liður í forvarnastefnu eins og víðar. Markmið laga um verslun með áfengi eru m.a. að skilgreina umgjörð um smásölu áfengis sem byggist á bættri lýðheilsu og samfélagslegri ábyrgð og vernd ungs fólks. Alþjóðlegar leiðbeiningar um forvarnir mæla með stýrðu aðgengi að áfengi. Ef breyta á sölufyrirkomulaginu hér á landi þarf það að gerast eftir lýðræðislega umræðu og lagasetningu. Slík ákvörðun er ekki í höndum verslana án samhengis við forvarnastefnu. Það hefur verið horft til árangurs okkar Íslendinga við að draga úr áfengisneyslu barna og ungmenna en þar höfum við náð þeim árangri að hér er minnst áfengisneysla barna innan OECD. Stýrt aðgengi, há skattlagning og samvinna í gegnum íslenska forvarnamódelið hafa skilað okkur þessum árangri. Við eigum á hættu að missa þetta allt niður ef áfram verður haldið að fara á svig við áfengislög með gervinetsölu. Þrátt fyrir einkasöluna hefur aðgengi að áfengi á Íslandi aukist mikið síðustu áratugi. Í kjölfarið höfum við séð aukinn vanda meðal fullorðinna. Hópurinn stækkar sem drekkur eitthvert áfengi flesta daga og drykkja á mann mæld í hreinum vínanda hefur aukist verulega, með ýmsum fylgikvillum, t.d. sjöföldun á áfengistengdum lifrarsjúkdómum á 20 árum. Í dag skrifar okkar helsti sérfræðilæknir í lyf- og fíknilækningum, Valgerður Rúnarsdóttir, grein á Vísi þar sem hún spyr, með leyfi forseta: „Í alvöru krakkar!? Ætlum við að hafa þetta svona? Að láta lýðheilsu framtíðar lönd og leið ef einhverjir geta makað krókinn í dag?“ Ég tek undir þessa spurningu. Virðulegi forseti. Bláar hitatöskur eru orðnar hluti af borgarmyndinni, þær eru úti um allt og inni í þeim er heimsendur matur. Þær eru merktar fyrirtækinu Wolt

nákvæmlega það, með öllum þeim skyldum sem því fylgir að vera slíkur. Um þetta er fjallað ágætlega í grein sérfræðinga Alþýðusambands Íslands sem birtist á Vísi í dag og varpar ljósi á þessa ömurlegu þróun sem ætlar að verða athugasemdalaust að veruleika á íslenskum vinnumarkaði. Svo vitnað sé beint til orða þeirra, með leyfi forseta: „Kerfið byggir svo á fullkomlega ógagnsæjum einhliða verðmyndunar-algóriþma sem hannaður er til að finna sársaukaþröskuldinn um hversu fáum krónum er hægt að koma í vasa sendilsins án þess að viðkomandi hætti að sjá tilgang vinnunnar.

og hún fer fram í gegnum annan en veitingastaðinn þá eru allar líkur á því að manneskjan sem réttir þér matinn sé að verða fyrir félagslegu undirboði á vinnumarkaði og við eigum ekki að taka þátt í slíku, hvorki sem neytendur og allra síst sem löggjafi. Sendill sem semur við þessa þjónustu kemur líklega ekki út í plús

smáður. Fólk með þá lífsskoðun að feðraveldið eigi að drottna yfir lífi fólks er ný áskorun fyrir samfélagið. Birtingarmynd þess er fótum troðin réttindi kvenna og hinsegin fólks sem býr við hrottalega meðferð og ógn í lífi sínu.

Þá hafi móðir konunnar og mágur komið á heimili konunnar og tveggja dætra hennar og þau hafi haldið henni fastri meðan móðirin sló hana með flötum lófa í andlitið. Þá hafi faðir konunnar greint frá því í skýrslutöku hjá lögreglu að ef bróðir konunnar hefði myrt hana hefði það verið í góðu lagi. Hún ætti skilið refsingu í formi þess að vera lamin og fætur hennar og hendur brotnar. Loks hafi tveir bræður konunnar, fósturbróðir og barnsfaðir ítrekað sagt konunni að þeir myndu drepa hana ef hún sliti ekki sambandi sínu við kærastann. Í öðrum ákærulið er móðir konunnar, systir hennar og mágur ákærð fyrir brot með því að hafa endurtekið og á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð dætra konunnar, skapað fyrir þær viðvarandi ógnarástand, sýnt þeim vanvirðandi háttsemi, yfirgang og ruddalegt athæfi. Virðulegi forseti. Þetta er bara ein saga sem kemst í dómsmál og fjölmiðla af hælisleitendum sem búa í Reykjanesbæ. Það er ekki langt síðan þingmaður Samfylkingarinnar sagði mig ljúga um ógn sem íbúar Reykjanesbæjar búa við. Þau ósannindi eru eins og ásakanir í minn garð fyrir átta árum; standast enga skoðun, eins og tíminn hefur leitt í ljós.

ofbeldi lögreglu og þennan dóm sem féll um daginn þar sem talið var til refsilækkunar að viðkomandi lögreglumaður hefði verið ungur og óreyndur og hefði misst stjórn á sér í krefjandi aðstæðum. Þetta mál er sorglegt á alla vegu. Ungur og óreyndur í krefjandi aðstæðum, ofbeldið sem af því hlaust

tilefnislaust. Hann kom ekki í kjölfar einhverra tilfella í mótmælunum þar sem var tilefni til þess að beita piparúða heldur mætti lögreglan með piparúðann í hendi.

Þetta eru ekki tilfelli sem eru algeng í heildarstörfum lögreglu, þau eru sem betur fer fá en allt of mörg samt sem áður. Það er mjög alvarlegt að þetta skuli koma upp (Forseti hringir.) og þetta hefur mjög alvarleg áhrif á traust okkar til lögreglunnar sem verður að vera gott.

fullum þunga undanfarna vetur og löngu orðið ljóst að ísraelsk stjórnvöld skeyta engu um mannúðarlög og tilmæli alþjóðastofnana. Þegar Ísraelsher varpaði sprengjum á flóttamannabúðir í október 2023 þrætti þáverandi utanríkisráðherra Íslands fyrir að um árás væri að ræða.

og varð þannig sjálfum sér og Íslandi til skammar nokkrum dögum eftir að hafa látið Ísland sitja hjá í atkvæðagreiðslu um vopnahlé. VG og Framsókn veittu þessum ráðherra stöðuhækkun og gerðu hann að forsætisráðherra og sem forsætisráðherra hefur hann brugðist við hryllingi í flóttamannabúðum í Rafah með álíka taktlausum hætti. Ekki við öðru að búast, sagði hann í síðustu viku þegar hann var spurður. Almenningur á Íslandi hefur sýnt ríkan vilja til að styðja palestínsku þjóðina. styðja palestínsku þjóðina. Trumbuslátturinn hefur borist hingað inn. Þessi stuðningur við kúgaða og stríðshrjáða þjóð hefur ómað hingað inn í þingsalinn af Austurvelli aftur og aftur og um þennan stuðning bera kröfugöngur, fjölsóttir baráttufundir, fjáröflun og hetjulegt sjálfboðastarf vitni. Það er löngu orðið tímabært að ríkisstjórn Íslands sýni sama siðferðisþrek. Mads Gilbert, norskur læknir sem hefur unnið í fleiri áratugi á Gaza, var staddur hér á Íslandi í síðustu viku, kallar eftir því að Norðurlöndin taki sig saman um kröftugri þrýsting á Ísraelsríki, m.a. með beitingu viðskiptaþvingana. Þetta er í samræmi við málflutning sem við í Samfylkingunni höfum viðhaft hér á Alþingi. Það er enn óvíst hver afdrif friðarumleitana sem nú standa yfir verða. Ef stríðsglæpunum linnir ekki verður Ísland að taka miklu ákveðnari skref til stuðnings palestínsku þjóðinni.

forseti. Áður en ég hef mína ræðu hér ætla ég að óska Höllu Tómasdóttur til hamingju með forsetakjörið. Af því tilefni er ég búinn að setja upp hálsklút þessa vikuna, bara svo það hafi verið sagt. Ég er hér í dag til að ræða um mjög mikilvægt mál, frumvarp sem lagt hefur verið fram til að aðstoða íbúa og fyrirtæki í Grindavík eftir þær miklu náttúruhamfarir sem þar hafa átt sér stað. Mér rennur blóðið sannarlega til skyldunnar þegar talað er um Grindavík. Það vill svo til að núna í júní eru nákvæmlega 50 ár síðan ég flutti til Grindavíkur 1974. Ég keypti hús í svokallaðri Eyjabyggð. Það voru hús sem í daglegu tali voru kölluð viðlagasjóðshús sem höfðu verið byggð fyrir Vestmannaeyinga sem höfðu tapað heimilum sínum í gosinu árinu áður. Sem betur fer tókst Vestmannaeyingum að byggja upp sitt líf fyrr en áætlað hafði verið þannig að þessi hús sem höfðu verið byggð víða um landið voru seld á frjálsum markaði og ég var svo heppinn að ganga inn í slíkt. Ég sá um félagsheimilið Festi á þessum tíma og var þar í rúm þrjú ár og bara svo það hafi verið sagt var það besti tími ævi minnar. Þess vegna þykir mér ákaflega vænt um Grindavík og hef gaman af að tala um Grindavík. Á þessum tíma, þegar ég var þar, var Grindavík nýorðin kaupstaður sem þýddi að þar bjuggu 1.500 manns. Núna rétt fyrir gos var talan komin upp í 3.500 þannig að Grindavík hefur heldur betur vaxið. En svo ég haldi áfram með ræðu mína: Eins og við öll vitum hefur Grindavík orðið fyrir gríðarlegum áföllum vegna síendurtekinna jarðhræringa og eldgosa. Heimili hafa eyðilagst. Fyrirtæki hafa þurft að loka eða flytja starfsemi sína annað og innviðir bæjarins hafa beðið mikinn skaða. Þrátt fyrir allt hefur fólkið í Grindavík sýnt gífurlegan styrk og þrautseigju á þessum erfiðu tímum. Samfélagið hefur staðið saman af einstökum samtakamætti. Stjórnvöld hafa lagt sitt af mörkum með ýmsum stuðningsaðgerðum til að létta byrðarnar og hjálpa fólki og fyrirtækjum í Grindavík. Veittur hefur verið tímabundinn rekstrarstuðningur, greiddur sértækur húsnæðisstuðningur og stutt við launagreiðslur. Þetta hefur verið gert til að sýna að við stöndum öll með Grindvíkingum á þessum mótlætistímum en verkefninu er svo sannarlega ekki lokið. Það er morgunljóst að þrátt fyrir aðgerðir stjórnvalda hingað til er enn mikil þörf á frekari aðstoð. Meginmarkmið frumvarpsins sem við ræddum hér í gær er að framlengja nokkur lykilúrræði til ársloka 2024 til að gefa fólki og fyrirtækjum í Grindavík enn betri möguleika á að vinna sig út úr erfiðleikunum og byggja sig upp á nýtt. Það fyrsta sem frumvarpið gerir ráð fyrir er að framlengja gildistíma tímabundins rekstrarstuðnings til fyrirtækja út árið 2024. Þetta þýðir að öll fyrirtæki í Grindavík sem hafa orðið fyrir verulegu tekjutapi, 50% eða meira, vegna hamfaranna geta sótt um beina styrki úr ríkissjóði næstu mánuðina, allt að 6 millj. kr. á mánuði. Þetta skiptir sköpum fyrir mörg lítil og meðalstór fyrirtæki sem eiga um sárt að binda. Með þessum stuðningi ættu þau að geta viðhaldið lágmarksstarfsemi, haldið í lykilstarfsfólk, varðveitt tengsl við viðskiptavini og hafið rekstur að nýju af fullum krafti um leið og aðstæður leyfa. Í öðru lagi gerir frumvarpið ráð fyrir að sértækur húsnæðisstuðningur verði framlengdur til þeirra íbúa Grindavíkur sem enn þurfa að leigja húsnæði annars staðar vegna hamfaranna. Þessi stuðningur átti upphaflega að renna út í lok ágúst en ljóst er að allt of margir eru enn án varanlegs húsnæðis. er bráðnauðsynlegt að framlengja þetta úrræði út árið svo fólk geti viðhaldið einhverri festu í lífi sínu. Þá snertir þetta úrræði á vanda margra sem hafa ekki enn fengið greitt fyrir húsnæði sem þeir hafa selt Þórkötlu og þurfa því að leigja íbúð lengur en þeir höfðu gert ráð fyrir. Samkvæmt útreikningum í greinargerð frumvarpsins gæti þetta kostað ríkissjóð 960 milljónir í beinan rekstrarstuðning, 250 milljónir til viðbótar í húsnæðisstuðning og 1–2 milljarða í launagreiðslur á næstu mánuðum. Já, þetta eru háar fjárhæðir, sérstaklega á tímum þegar gæta þarf að útgjöldum hins opinbera, en það verður líka að horfa á heildarmyndina. Getum við leyft okkur að horfa fram hjá þörfinni? Getum við horft í augun á Grindvíkingum og sagt þeim að þeir geti bara spjarað sig sjálfir? Nei, ég held ekki og ég held að flestir hér inni séu hér inni séu mér sammála um það. Sem þjóðfélag sem stendur saman höfum við ákveðnar skyldur gagnvart hvert öðru. Þegar neyðin er mest verðum við að rétta fram hjálparhönd, jafnvel þó að það kosti okkur eitthvað. er kjarni málsins. Þetta frumvarp, þótt það sé bara eitt lítið skref, er engu að síður mikilvægt skref í þá átt að sýna í verki að við ætlum að standa með íbúum Grindavíkur, ekki bara í orði heldur líka á borði og það þýðir áframhaldandi aðgerðir. Auðvitað væri best ef þessum náttúruhamförum lyki fljótt, ef náttúran færi að hegða sér eins og við viljum og ef hægt væri að byggja Grindavík upp aftur í einni svipan en því miður, við verðum að vera raunsæ, náttúran hefur sinn eigin vilja og við getum ekki alltaf ráðið för. Með einhuga samstöðu höfum við Íslendingar ávallt risið upp sterkari eftir áföll og hamfarir. Ég trúi því og treysti að svo verði einnig nú. Allt snýst þetta um að styrkja samfélagið í Grindavík og hjálpa því að hefja sína endurreisn. Við þurfum að halda áfram að senda skýr skilaboð um að Alþingi Íslendinga og þar með þjóðin öll ætli að leggja sitt af mörkum og styðja íbúa Grindavíkur af heilum hug. Saman getum við sýnt í verki hvers konar fólk við Íslendingar erum þegar á reynir. Ef eitthvað er þá þurfum við á Alþingi og ríkisstjórnin einnig að vera fljót að bregðast við ábendingum Grindvíkinga um atriði sem betur þarf að athuga. Að lokum vil ég taka undir það sem kom fram í gær,

ég held við hljótum öll að geta verið sammála um það. Við þurfum að hlusta á hver þörfin er og því miður virðist það ekki hafa skilað sér nógu vel inn í þær aðgerðir sem gripið hefur verið til. Hér nefndi hv. þingmaður stuðning við atvinnurekendur til að greiða laun og rekstrarstuðning annan til þess að geta haldið floti á starfsemi sinni þó að húsnæðið sé á bannsvæði Grindavíkur en þetta húsnæði getur haldið utan um allt það fé sem fyrirtækið hefur til ráðstöfunar. Mig langar að spyrja hv. þingmann, vegna þess að ég veit að hann hefur ágæta reynslu af atvinnurekstri: Segjum að við eigum litla hamborgarasjoppu í Grindavík og hún bara lokar vegna þess að bærinn er lokaður og það er enginn að koma þangað heldur til að kaupa neitt. Dugar að vera að mjatla rekstrarstuðningi og stuðningi til greiðslu launa eða væri kannski skynsamlegri ráðstöfun á opinberu fjármagni að leysa reksturinn út úr eigninni, að borga eigninni, að borga út steinsteypuna þannig að þessi hamborgarasjoppa geti opnað í Sandgerði eða Njarðvík eða austur á Selfossi og þannig orðið aftur sjálfbær rekstur utan bæjarfélagsins þangað til það er óhætt að koma heim aftur? Mig langar að spyrja um þetta, hvort það verði ekki að stíga inn með auknum krafti í uppkaup á atvinnuhúsnæði

Ég veit t.d. að Hérastubbur bakari var með þannig rekstur að hann gat selt sína vöru víða um landið af því að hann var í þeirri sérstöðu að selja vegan brauð. brauð. Hvað kemur hamborgarastaðnum við sem þú minnist á þá finnst mér það góð hugmynd að leysa hann úr læðingi og hjálpa honum að opna í Sandgerði. Góð hugmynd, ég þakka fyrir ábendinguna.

sem svo gott dæmi um fyrirtæki innan Grindavíkur sem er með ákveðna sérstöðu og hefur náð markaði langt út fyrir bæjarmörkin. Vegan samfélagið hér á höfuðborgarsvæðinu — það heyrðist grátur og gnístran tanna þegar það bakarí þurfti að loka vegna þess að hvergi annars staðar gastu fengið jafn djúsí vegan sætmeti.

upphafskostnaður á svona rekstri geti verið umtalsverður, þá væri strax kominn grundvöllur fyrir þeim rekstri. Önnur fyrirtæki hafa hins vegar átt auðveldara með þetta, fyrirtæki sem mögulega hafa átt laust eigið fé og þess vegna getað komið sér inn í húsnæði annars staðar eða fyrirtæki sem þegar þegar Grindavík lokaði voru með starfsstöðvar fyrir utan sveitarfélagið. Hér var nefnt Hjá Höllu í gær, sem ef ég man rétt var einmitt með framleiðsluaðstöðu í Sandgerði og gat þess vegna einfaldlega fært allan fókus þangað þó að húsnæði innan Grindavíkur væri ónothæft, þannig að hér sér maður svo augljós sóknarfæri fyrir ríkið til að stíga inn með ekki endilega einu sinni aukna fjármuni vegna þess að það er nú þegar verið að leggja fyrirtækjum til pening til að styðja við rekstur eða greiðslu launa heldur bara að gefa fyrirtækjunum aukið svigrúm til að meta hvar

Mér finnst aldrei nógu mikið gert fyrir Grindvíkinga en það er af því að ég er hlutdrægur. Þetta er ekki fordæmalaust. Við lentum í Vestmannaeyjagosinu fyrir 51 ári síðan og það voru móðuharðindi 1918, þannig að á kannski 50, 60, 70 ára fresti lendum við í svona náttúruhamförum og ég held að við verðum að vera búin undir það að taka þátt í því og hjálpa þeim sem þurfa á hjálp að halda. Ég er alveg sammála síðasta ræðumanni, ég vil gera sem mest fyrir Grindvíkinga til að þeir geti haldið áfram sínu lífi og byggt upp Grindavík eins og hún á skilið að vera byggð upp. Herra forseti. Við ræðum hér afskaplega mikilvægt mál sem væntanlega er ekki það síðasta af sinni tegund, því miður. Það er náttúrlega ótrúlegt að upplifa það að þremur árum eftir að eldsumbrot hófust þá stöndum við í þeim miðjum, ef þá það. Það er rétt í upphafi að nefna það að ég styð allt það sem kemur fram í þessu frumvarpi. Ég verð hins vegar að gagnrýna með hvaða hætti ýmislegt er orðað í greinargerðinni. Í fyrsta lagi verð ég líka að nefna að mér finnst seinagangur felast í því að starfshópur um atvinnulífið sé ekki settur á laggirnar fyrr en tveimur og hálfu ári eftir að fyrsta eldgosið varð. Auðvitað var það alveg ljóst að þegar fólk þurfti að flýja bæ þá stóð atvinnulífið berskjaldað eftir, bæði vegna þess að í einhverjum tilfellum er ekki hægt að starfa þar tímunum saman og í öðru lagi vegna þess að viðskiptavinirnir eru horfnir á braut. Þar kemur nú vinkill sem ég ætla að ræða um á eftir varðandi hvort réttmætt sé að kaupa upp atvinnuhúsnæði eða ekki. Í öðru lagi geri ég athugasemd við það að því skuli vera slegið föstu nánast að í einhverjum tilfellum sé þessum úrræðum, sem er verið að framlengja, að framlengja, að ljúka. Mér finnst allt of bratt að fullyrða slíkt. Og af því að ráðherra ræddi hér um í gær að ríkisstjórnin hefði náð utan um samfélagið og utan um vandann þá er alveg sjálfsagt að hrósa bæði ríkisstjórn og þingi fyrir að hafa brugðist hratt við og unnið öll mál hratt. En ég held að það sé ótrúlega erfitt að fullyrða eitthvað um að að við séum búin að ná utan um veruleika sem við skiljum ekki enn þá. Þetta verður viðvarandi verkefni og við þurfum einfaldlega að gefa fyrst og fremst fyrirheit til fólksins þarna að við munum bregðast við og horfa jákvæðum augum á þætti sem við áttuðum okkur ekki á vegna þess að það er ekki hægt að sitja og búa til einhverja meginreglu um aðstæður heils samfélags. Það eru margir sem hafa sagt: Við skiljum ykkur. En ég verð að segja, hafandi lifað svona nokkuð áfallalausu lífi, að ég væri að segja ósatt ef ég segðist skilja aðstæður þessa fólks af því að ég held að þær séu í rauninni illskiljanlegar nokkrum öðrum en þeim sem verða fyrir þeim. Við erum sem sagt í rauninni að tala um framlengingu á sérstökum húsnæðisstuðningi. Við erum að tala um framhald við tímabundinn launastuðning og við erum að tala um að rýmka tímabundinn rekstrarstuðning. Þetta er allt mjög mikilvægt en við þurfum líka að fara að beina sjónum okkar að því fólki og lögaðilum sem úrræðin ná ekki utan Við erum búin að gera þetta með almennum hætti og það var mjög mikilvægt að forgangsraða þannig að fyrst yrði það gert. En síðan þegar það er komið þá nægir ekki bara aftur og aftur að framlengja sömu úrræðin. Þá þurfum við að fara að beina sjónum okkar að einstökum tilfellum vegna þess að

býr annars staðar en í Grindavík, vegna atvinnu, vegna náms eða annarra hluta, en á húsnæði í Grindavík en hefur hins vegar ekki valið að leigja það út einhverjum sem hefur lögheimili þar þannig að það er ekkert lögheimili þar. Í þessu húsnæði getur legið ævisparnaður fólks og það er mjög brútalt, gróft finnst mér, að horfa algerlega fram hjá þessu. Mér skilst að þetta séu eitthvað rúmlega 100 eignir og kostnaðurinn við þetta sé um 6 milljarðar. Það eru auðvitað miklir peningar en þetta eru ekki rekstrarútgjöld, þetta er einskiptiskostnaður fyrir ríki og við sem samfélag hljótum að geta búið þannig um hnútana að ef eitthvað gerist þá verði fólk ekki fyrir varanlegu tjóni. Þetta getur haft áhrif á fólk alla ævi. Ef þarna hefur t.d. verið eign sem hefur átt að mynda lífeyrissjóð þá getur myndast kostnaður auðveldlega annars staðar. Í öðru lagi eru það lögaðilarnir. Það er oft með atvinnufyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins að þar er erfiðara að fá fólk til vinnu. Stundum hafa fyrirtækin bara þurft einfaldlega að kaupa húsnæði til að tryggja starfsfólki búsetu. Þessum aðilum er ekki gert kleift að selja sínar eignir. Ríkið mun ekki kaupa þær samkvæmt yfirlýsingu frá ríkisstjórninni. Ég átta mig á því að þarf að draga einhvers staðar línu en mér finnst a.m.k. að við eigum að taka opna umræðu um þetta, ekki bara afgreiða þetta burtu af borðinu án þess að þingið fái að fjalla um þetta. Þetta er svipuð tala og

Í sjálfu sér örugglega ekki, það getur vel verið að lögvarinn réttur sé enginn, en svo byggjum við okkar samfélag á ýmsu öðru eins og siðferði og öðru slíku og við skulum bara horfast í augu við hvað hefur gerst á síðustu þremur árum. Fyrst er gefin fyrirskipun um að fólk skuli rýma bæinn sinn. Síðan koma aðgerðir í framhaldi af því sem gera fólki kleift að selja húsnæðið og flytja annað, flytja burt úr bænum, og getum við þá ekki verið sammála því að það sé alla vega ekki hafið yfir vafa að sami aðili og kaupir hreinlega viðskiptavinina burtu af svæðinu svæðinu þurfi kannski að bera einhverja ábyrgð á því að skilja það fólk ekki eftir algerlega slyppt og snautt? Þannig að mér finnst það ekki sjálfsagt mál að afskrifa það að við kaupum upp

og þá er ég að tala ekki síst um eignir sveitarfélaganna. Þetta eru umtalsverðar eignir. Þetta geta verið skólar, þetta eru íþróttahús, þetta eru íþróttavellir og kirkjur og alls konar hlutir. Mér skilst að fasteignafélagið Þórkatla eigi auðvitað að sjá um það en það þarf einhvern veginn að fara að liggja fyrir með hvaða hætti það á að vera vegna þess að við sem höfum komið að sveitarstjórnum áttum okkur á því að þeim er

Raunar þarf Þórkatla líka að hugsa um allar þessar eignir einstaklinga sem er verið að kaupa. Hvaða áhrif hefur það ef þetta teygist yfir þrjú, fjögur, fimm ár ef menn mála ekki, ef menn hirða ekki garða, ef menn halda ekki við þökum? Eignirnar snarlækka í verði, hríðfalla og það þarf einhvern veginn að fara að ræða það líka að það þarf að halda hlutum við. Mér finnst það ekkert hafa verið gert. Það getur vel verið að það séu áætlanir um það og það getur vel verið að Þórkatla sé algerlega með puttann á þessum púls púls en við þurfum að ræða þetta líka. Síðan eru annars konar ýmis önnur tilvik sem geta verið snúin, t.d. í einhverjum tilfellum þar sem mjög mikið hefur verið lagt í einbýlishús

að tapa einhverjum tugum milljóna jafnvel, þannig að við verðum að hafa skilning á því. Ég er ekki að segja að við getum mætt öllum þessum tilvikum en við þurfum að hafa skilning á því að fólk er sárt. Síðan hefði verið miklu betra ef við hefðum ekki búið við þennan húsnæðisskort sem við erum búin að lifa við í mörg ár. Af því að hann var til staðar þá hefði ekki verið mikil áhætta fólgin í því á fyrsta degi að hrinda af stað einhvers konar áætlunum, aðgerðum við það að byggja hérna einfalt íbúðarhúsnæði með innfluttum einingum eða innlendum einingum jafnvel vegna þess að það er vara sem hefði þá alltaf hvort sem er getað nýst inn á markaðinn. Að lokum langar mig bara að nefna að það er alveg rétt að við munum það að þótt við munum líklega og vonandi ekki sjá atburði af þessari stærðargráðu alveg í bráð bráð þá höfum við samt sem áður og munum verða fyrir miklum áföllum. Þótt það varði kannski ekki heilan bæ þá getur það varðað heilt samfélag.

sárum. Ástæðan fyrir því að ég nefni þetta, að við ættum kannski að nýta þær aðgerðir og þá umræðu sem hefur átt sér stað um þessa risastóru aðgerð núna til þess einhvern veginn að sníða agnúa af og búa til einhverjar almennar reglur

Annað sem mér finnst að við eigum að gera, það kostar ekki mikla aura en við á þinginu gætum ákveðið það, er að við ættum auðvitað að verja peningum til fræðafólks í háskólunum til að gera rannsókn yfir lengri tíma hvaða afleiðingar þessir atburðir hafa á samfélög, hafa á börn og unglinga. Það skiptir nefnilega alveg máli að kortleggja þetta. Að lokum ætla ég að nota síðustu mínútuna í það að segja að við erum sífellt að samþykkja ný lög og fjárauka og við gerum það með glöðu geði af því að við eigum að standa saman. En við hljótum líka að benda á óábyrga fjármálaáætlun, vegna þess að ofan á þennan kostnað sem við erum að sjá vegna Grindavíkur þá erum við með miklar fjárhæðir vegna dýrra kjarasamninga og við erum með erfiðleika í efnahagsmálum og mikla undirliggjandi spennu og það verður að gera þá kröfu til ríkisstjórnar að hún mæti þessum hlutum með ábyrgum hætti með því að afla tekna, vegna þess að þetta verður aldrei gert bara með aðhaldi. Það er ekki hægt að skera endalaust niður í þjónustu sem er nú þegar vanfjármögnuð. Það er heldur ekki hægt að gera það sem mér virðist hæstv. fjármálaráðherra ætla að gera, að hækka bara endalaust yfirdráttarheimildina.

Herra forseti. Mér finnst út af fyrir sig ekkert endilega gagnrýnivert að fyrst hafi verið komið fram með þessa almennu reglu, vegna þess að það skipti máli að fólk fengi skilaboðin strax.

spörum ekki aurinn og köstum krónunni í þeim skilningi að fyrir tiltölulega lágar upphæðir í heildarsamhenginu skiljum við bara heilu fjölskyldurnar eftir í mikilli ógæfu. Ég hitti mann í BYKO sem hafði verið að dunda sér við að byggja með syni sínum, sem er í skóla í Reykjavík, húsnæði á mörgum árum í Grindavík. Þetta eru orðin verðmæti upp á einhverja tugi milljóna. Þetta fæst ekki bætt.

kannski helst þær sviðsmyndir sem enginn vill í raun og veru fara út í og vill ekki einu sinni hugsa um af því að alltaf er talað um að það verði að byggja upp Grindavík að nýju. En það er oft þannig með sviðsmyndirnar að til að átta okkur á þeim möguleikum sem eru til staðar, samhengi hlutanna, þarf stundum að skoða svörtustu sviðsmyndirnar af einhverri alvöru.

þá ljúki þessu kerfi. Gefum okkur að það sé rétt. Það er kannski besta staðan sem uppi er í dag. Hvað þýðir það fyrir uppbyggingu næstu ára?

Það má vel vera rétt að stundum og oft eigum við líka að horfa á svörtustu sviðsmyndir, og kannski er það gert. En það eru þá kannski lausnir og upplýsingar sem eiga heima einhvers staðar inni á

af okkur hér að gefa það í skyn að heill bær verði sleginn af þvert gegn vilja fólks. Ég átta mig þó á því hvað hv. þingmaður er að tala um og þetta er nú gert yfirleitt í allri svona

þetta er alveg flókið. Maður hefur líka heyrt raddir héðan úr þessum stól og víðar um að við hefðum átt að gera þetta eða hitt fyrst en auðvitað felst líka töluvert ábyrgðarleysi í því að ráðast í aðgerðir sem er svo ekki þörf á.

stökkva inn í þeirra mál, kaupa upp húsnæði og hjálpa þeim að færa sig um set og staðsetja sig á öðrum stað, en samfélagsleg ábyrgð okkar var þannig að við vildum taka utan um þann hóp sem var að verða fyrir skaða. Þó liggur alveg fyrir að við erum ekki búin að ná utan um alla sem hafa orðið fyrir skaða og þá spyr maður:

að það komi ekki til greina í einhverjum tilfellum að kaupa upp atvinnuhúsnæði íbúðarhúsnæði þar sem enginn hefur lögheimili. Við verðum að muna að fyrirtæki eru svo ótrúlega margs konar.

og því um líkt og kannski minni þörf á því að binda mikla peninga í húsnæði. En svo eru aðrar atvinnugreinar sem eru algerlega háðar húsnæði, mjög dýru húsnæði. Þetta geta verið stór trésmíðafyrirtæki og annað slíkt sem krefjast umfangsmikils búnaðar, svo ég tali nú ekki um sjávarútvegsfyrirtæki og þannig lagað.

Ætlum við að láta þá eiga sig fyrir einhverja 6–8 milljarða? Hvers konar hugsun er það? Ég held að við hljótum að þurfa að skoða með hvaða hætti við getum mætt öllu þessu fólki.

Allt má bæta og við skulum bara vona heitt og innilega að það verði. Frumvarp þetta fjallar um framlengingu og eflingu

og síðan kom ég þarna að sumri til,

Þess vegna er hugur manns hjá Grindvíkingum og ég á ættingja og vini þar og ég segi að það er eiginlega með ólíkindum það sem fólk hefur þurft að ganga í gegnum, ég

Þetta er miklu meira en að segja það og mikið álag, ekki nóg bara álag á fjölskyldur með börn heldur álag á fjölskyldur um hvar húsnæðið er, hvar vinnan er, hvar skólinn er og hvernig þær eiga að hugsa um ættingja sína. Þetta er

það er eiginlega ömurlegt til þess að vita að við skulum vera með svoleiðis kerfi. Að vísu hafa stuðningsaðgerðirnar ekki náð tilskildum árangri í öllum tilvikum.

Þá er útlit fyrir að hin ýmsu stuðningsúrræði muni brátt renna sitt skeið lögum samkvæmt. Þar sem jarðhræringarnar eru enn í gangi og enn er eldgos í gangi sem hófst í síðustu viku eru það

sérstakan húsnæðisstuðning til Grindvíkinga og tímabundinn stuðning til greiðslu launa vegna náttúruhamfaranna. Lagt er til að rekstrarstuðningurinn verði framlengdur þannig að í stað þess að hann falli úr gildi í lok þessa mánaðar gildi hann út árið 2024.

Eins og fram kemur í þeim lögum var gildistími úrræðisins frá upphafi jarðhræringanna í nóvember 2023 og út júní 2024. Lagt er til að sérstaki húsnæðisstuðningurinn verði einnig framlengdur út árið 2024 en hann hefði áður að óbreyttu fallið niður þann 31. ágúst næstkomandi. Lög um sérstakan húsnæðisstuðning vegna náttúruhamfaranna í Grindavíkurbæ voru samþykkt í desember 2023. Eins og nafnið gefur til

Lögin náðu upphaflega til húsnæðiskostnaðar sem féll til vegna leigu á húsnæði til 29. febrúar 2024 en sá tími hefur þegar verið framlengdur til 31. ágúst 2024. Nú er lagt til að húsnæðisstuðningurinn framlengist út árið 2024. Þá er loks lagt til að stuðningur við greiðslu launa verði framlengdur um tvo mánuði, til ágústloka, en hefði að óbreyttu fallið niður í lok júní. Lög um tímabundinn stuðning til greiðslu launa vegna náttúruhamfaranna í Grindavíkurbæ voru samþykkt á Alþingi í lok nóvember 2023. Það er vissulega fagnaðarefni að með frumvarpi þessu er verið að framlengja tímabilið til stuðnings til greiðslu launa vegna náttúruhamfaranna í ljósi þeirrar óvissu sem enn ríkir vegna áframhaldandi jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga svo að atvinnurekendum og launafólki gefist frekara svigrúm til að bregðast við þeim aðstæðum sem uppi eru.

Þá eru í þessu frumvarpi gerðar þrjár efnisbreytingar á hinum sértæka rekstrarstuðningi. Lagt er til að lágmarkstekjufallsviðmið lækki úr 40% í 20% þannig að fleiri aðilar geti átt rétt á slíkum stuðningi

Óbreytt er þó að hámarksviðmið fyrir fjölda stöðugilda verður tíu. Loks er lagt til að þau fyrirtæki sem verða fyrir 50% tekjufalli eða meira skuli fá hámarksstyrk.

Þó verða áfram einstaklingar og fyrirtæki í Grindavík sem ekki fá úrlausn sinna mála. Sem dæmi um það má nefna nýsköpunarfyrirtæki í Grindavík sem framleiðir sæeyru.

Þá hafa Grindvíkingar orðið fyrir bæði fjárhagslegu og ekki síður tilfinningalegu tjóni vegna óvissunnar um með hvaða hætti stjórnvöld muni styðja við þá.

á húsnæði og því þurfa margir að greiða okurleigu fyrir óhentugt húsnæði. Ég vona svo sannarlega að jarðhræringarnar og eldsumbrotin taki brátt enda en við þurfum að vera raunsæ. Við getum ekki reitt okkur á góðvild náttúrunnar. Náttúran skeytir engu um okkar óskir. Við verðum að sýna Grindvíkingum áheyrn, grípa til aðgerða vegna ábendinga þeirra um úrræði sem ekki hafa náð tilskildu markmiði og ganga til verks hratt og örugglega

alveg með ólíkindum þegar maður horfði á fyrir ekki svo löngu síðan viðtal við aldraðan einstakling sem var að missa

Ég hugsaði með mér að það væri alveg með ólíkindum ef mönnum sem hafa byggt upp okkar þjóðfélag, eldri borgurunum okkar, er ekki sýnd meiri virðing en það að það er eins og þeir gleymist alltaf. Við verðum vör við það hérna á þinginu því miður, það er sorgleg staðreynd að í nærri sjö ár hafa eldri borgarar sem lifa á lífeyrislaunum almannatrygginga

það er því miður aldrei farið eftir því og þess vegna er svo sorglegt til þess að vita að við skulum vera með þá staðreynd að það séu eldri borgarar þarna úti sem eru enn í gjörsamlega óíbúðarhæfu húsnæði, ekki einu sinni húsnæði, kannski í hjólhýsi eða í herbergi inni á börnum sínum eða ættingjum. Það er óásættanlegt og

að það er skylda okkar að hjálpa þeim sem geta ekki hjálpað sér sjálfir.

Já, tryggjum peningana, tryggjum það að við hjálpum fólki að byggja upp nýtt líf annars staðar. Við sjáum að það er komið upp í 800 hús eða íbúðir sem fólk hefur beðið um að Þórkatla kaupi. Þetta er

en það verður ekkert samfélag ef fólk býr ekki í bænum, ef það eru engin börn í bænum, ef engin þjónusta er við fólk í bænum. Það er ekki síður mikilvægt að

vegna þess að þar undir eru erfið mál. Við heyrðum og sáum það hér þegar Grindvíkingar voru að kalla eftir hraðari afgreiðslu hjá Þórkötlu þegar félagið var að fara í gang — þau mættu hér á Austurvöll og komu upp á þingpalla — að mikil ólga var meðal íbúanna og reiði. Þá vorum við svolítið minnt á það hér í þessum þingsal að við við vorum ekki að standa okkur og höfum ekki verið að standa okkur. Auðvitað er búið að gera margt en það hefði þurft að stíga fyrr til jarðar og við hefðum átt að láta verkin tala. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann sé ekki sammála því að ef við viljum standa undir merkjum sem almennilegt samfélag þurfum við að taka betur utan um Grindvíkinga, sem eru fórnarlömb náttúruhamfara og gátu ekkert gert við því.

í Borgartúni 33, ef ég man rétt, í Reykjavík. Hægt er að fá upplýsingar á island.is um hvernig þjónustumiðstöðin starfar.

þurfa á þjónustunni að halda en eru ekki með bíl eða hafa ekki tækifæri til að ferðast eða getu, geti haft samband með síma eða með rafrænum hætti.

ekki á að taka á jaðartilfellunum eins og lofað var — okkur var lofað því að fyrst færi Þórkatla í gang og þar yrði kúfurinn tekinn með almennum hætti

segja það beint út ef þau ætla ekki að taka á jaðartilfellum, ef þeim finnst þau hafa gert nóg og ætla að skilja hina eftir sem ekki hafa fengið lausn á sínum

Það er ánægjulegt að við séum hér að ræða frumvarp sem snertir það að framlengja ýmsar stuðningsaðgerðir vegna náttúruhamfaranna í Grindavík. Mér þykir sérstaklega ánægjulegt að ég veit að það er einhugur um þetta mál en það er samt umræða. Og af hverju er umræða um eitthvert mál sem er einhugur um? Jú, það er vegna þess að við viljum tryggja að raddir Grindvíkinga sem falla utan við þessar stuðningsaðgerðir

er það þannig að ef við gerum ekki eitthvað fyrir það fólk sem fellur á milli í þessum aðgerðum þá gerist ekkert fyrr en í haust. Þá erum við að fara að láta fullt af fólki bíða með lausn á sínum málum þangað til einhvern tímann í haust eða vetur. er því miður þannig að við eigum engin almenn lög þegar kemur að því hvernig við bregðumst við krísum eins og því sem er að gerast í Grindavík eða sem gerðist í Covid-faraldrinum. Það er alveg spurning, vegna þess að við höfum heyrt það hér áður að við erum að nota mikið til rammann frá því í Covid, hvort við getum ekki nýtt þann ramma, þá reynslu sem kom af því og þá reynslu sem kemur af Grindavík til að búa til almenn lög um það hvernig við bregðumst við þegar svona gerist, því það er nefnilega þannig að þegar krísurnar eiga sér stað þá stöndum við saman sem ein þjóð. Eins og ég sagði áðan er okkar helsta markmið í þessum umræðum að tryggja það að rödd þeirra sem falla á milli í þessum stuðningi heyrist. Við höfum rætt heilmikið hér í undanförnum ræðum um húsnæðiskaupin, um Þórkötlu og hvernig hún tekur ekki á hinum ýmsu mismunandi búsetuformum, getum við sagt, hvort þú ert með lögheimili hér, lögheimili þar, hvort lögheimilið er á hálfu fasteignanúmeri eða heilu, alls konar svona. Þessu var okkur sagt að yrði tekið á, þessu yrði reddað. En því miður erum við ekki að sjá það gerast. Það er líka þannig að í Grindavík voru þónokkur leigufélög, sum hver

Þar af leiðandi hefur það neikvæð áhrif á möguleika þeirra til að byggja húsnæði annars staðar sem er byggt á óhagnaðardrifnum módelum. Við höfum líka heyrt um fyrirtækin, fyrirtæki sem eru inn á bann- eða hættusvæði, fyrirtæki þar sem fólkið er flutt í burtu, fyrirtæki sem vilja jafnvel flytja úr bænum og byggja upp á nýjum stað en geta það ekki vegna þess að eigið fé þeirra liggur í húsnæði sem þau fá ekki greitt, hvorki af tryggingum né frá ríkinu. Þarna er ekkert gert og eins og margir hv. þingmenn hafa nefnt þá er þetta að hafa áhrif á það að fólk geti byrjað að vinna aftur, fólk geti farið með sín fyrirtæki, þau þeirra alla vega sem auðvelt er að flytja eða ekki ómögulegt, að þau geti flutt annað, t.d. í nærliggjandi sveitarfélög, en það hefur ekki verið áhugi hjá ríkinu, ríkisstjórninni, á að tækla þetta. Við Við höfum líka séð ýmislegt annað gerast. Eitt dæmi sem við höfum séð er að fólk hefur verið að koma með

Við erum líka að sjá að módelið sem við erum búin að búa til hér fyrir fyrirtæki er allt byggt á tekjutapi. Það virkaði kannski ágætlega í heimsfaraldrinum þegar við vorum að tala um að ferðamannaiðnaðurinn fékk ekki neinar tekjur. Það virkar kannski ágætlega fyrir einhver veitingahús eða bakarí sem missa tekjur en fyrir nýsköpunarfyrirtæki sem eru að þróa vöru eins og t.d. fyrirtækið Sæeyru og eflaust fleiri, þá koma engar tekjur fyrstu ár. Þá er ekki hægt að miða við það. Þetta eru fyrirtæki sem eru líka búin að vera að missa

Þau falla ekki hérna undir og það er ekkert í þessu frumvarpi sem tæklar þau. þau. Ég nefndi það líka áðan í andsvari að það þarf að passa upp á fólkið. Við þurfum að taka utan um fólkið. Það þýðir ýmislegt. Það þýðir að tryggja að það hafi eitthvert húsnæði til að búa í sem sé við hæfi. Ég veit um stórar fjölskyldur í 40 m² húsnæði. Það er líka búið að vera þannig að margir hafa getað bjargað sér yfir vetrartímann, t.d. með því að vera í en jafnvel þurft að flytja úr því í viku vegna þess að það var búið að leigja það út um páskana. Þetta gengur ekki Mig langar líka að nefna einn hóp sem var ekki hugsað út í. Það er hópur Það er hópur af eldra fólki úr Grindavík, fólki sem var komið á ellilífeyri, fólk sem hafði unnið alla sína tíð og borgað upp stærstan hlutann af sínu húsnæði, kannski búið að búa í sama húsnæðinu í dálítið langan tíma, fólk sem síðan fer og selur húsnæði sitt til Þórkötlu, en ef það ætlar að fá sambærilegt húsnæði einhvers staðar annars staðar þá duga ekki peningarnir frá Þórkötlu fyrir húsnæðinu á hinum staðnum. Hvað þarf þá að gerast? Jú, það þarf kannski að taka lán. En viti menn, af því að við erum ekki með ellilífeyriskerfi sem borgar tugi milljóna til þín á mánuði þá fær það ekki greiðslumat og endar þar með á leigumarkaði. Hvað gerist þá? Jú, þá hefur það áhrif að þú seldir húsnæðið þitt. Það hefur áhrif á lífeyrinn þinn. Með öðrum orðum, við erum komin í vítahring. Þarna er bara gott dæmi um það að við gleymdum ákveðnum hóp og við þurfum að finna lausnir fyrir þennan ákveðna hóp. Það gerum við ekki með því að setja bara allt í almenna módelið. Það er fólk sem fellur þarna á milli og við þurfum að tryggja að það fólk fái þá aðstoð sem þarf, að eins og ég sagði í upphafi, þegar kemur að þessum málum, þegar kemur að því að takast á við hamfarir eins og þessar, sem eru alls ekki vegna einhvers sem þetta fólk gerði, þá stöndum við saman. Þegar við segjumst standa saman þá er það ekki bara að við stöndum saman með 80% af Grindvíkingum eða 90%, við þurfum að standa saman með öllum Grindvíkingum. Við þurfum að sýna það í verki að við gerum það sem gera þarf. Þetta er ekki spurning um einhverjar stórar upphæðir, þetta er spurning um einhverja örfáa milljarða sem við sem þjóðfélag getum tekið á okkar herðar til þess að tryggja það að samlandar okkar, þegar þeir lenda í hamförum, séu hluti af þjóðinni, því ég veit það að við

Að lokum langaði mig að vekja athygli á því, af því að það kom fram í andsvari hér áðan að það væri erfitt að átta sig á því hvernig

það er handbók um tjónamat og innihald matsgerða, verklagsreglur. Allt fylgir þetta með þannig að nú ætti að vera alveg á hreinu fyrir Grindvíkinga sem telja sig ekki hafa fengið gott mat að sjá hvort þessum ferlum hafi verið fylgt. Við erum nokkrir hv. þingmenn sem höfum einnig óskað eftir mun ítarlegri skýrslu um þetta mál og það er von mín að hún komi sem allra fyrst.

grátlegt að svona atriði séu til staðar. Mig langar líka að nefna að því var haldið á lofti í þingsal

hafa ekki verið búnir að selja og hafa kannski leyft börnum eða barnabörnum að fara í húsnæðið. Þá er viðkomandi einstaklingur ekki með lögheimili í húsnæðinu sínu heldur kominn inn á Víðihlíð og sá einstaklingur

var það þannig að við vorum hópur þingmanna úr öllum flokkum sem fengum að gera okkar athugasemdir við það meðan verið var að búa frumvarpið til. Eitt af því sem var ítrekað sagt af af ráðuneytinu var að skilgreiningin á því að vera með lögheimili yrði tekin mjög svona

verið í námi erlendis eða eitthvað slíkt, að það ætti að taka tillit til þeirra. Svo virðist það bara vera þannig, og þetta voru atriði sem við vorum búin að vara við, að þessi skilgreining sé tekin allt of nákvæmlega af Þórkötlu. Ég held að það sé alveg mikil nauðsyn á því að fara og skoða þessa ákveðnu grein frumvarpsins, eða grein laganna, sem ég man ekki akkúrat númer hvað er,

þessi umræða gæti verið lengri um þetta tiltekna mál. En mig langar líka að nefna einstakling sem kom fyrir, held ég, efnahags- og viðskiptanefnd og sem var að byggja. Hann var að byggja fimm raðhús, var svona viðbótarverkefni hjá honum, og búinn að selja fjögur en það var ekkert flutt í þau. Einstaklingarnir sem voru búnir að kaupa húsið óskuðu eftir því að hann myndi taka það til baka af því að þeir myndu aldrei geta nýtt það. Hann átti eitt eftir og þá er sá einstaklingur í þeirri stöðu að þurfa að taka við þessum fjórum og eiga svo eitt til viðbótar, þannig að við getum ímyndað okkur þetta tjón sem er að eiga sér stað hjá slíkum einstaklingi.

okkur þingmönnum lofað, ekki bara þingmönnum stjórnarandstöðunnar heldur öllum þingmönnum sem voru í þessum hópi sem voru nokkurn veginn þingmenn Suðurkjördæmis og ég úr Suðvesturkjördæmi,

Við verðum að krefjast þess að ríkisstjórnin uppfylli það loforð því það er ekki bara eitthvert loforð um eitthvað. bak við hvert einasta dæmi sem hefur verið nefnt hér stendur fólk sem er búið að vinna að því alla sína ævi að koma sér þangað sem það var daginn sem hamfarirnar byrjuðu. Af hverju á þetta fólk ekki að fá sama stuðning? Hvaða afsökun er fyrir því að skilja þetta fólk eftir?

þangað til ríkisstjórnin sest niður og gerir eitthvað í málunum en segir ekki bara: Ja, við erum búin að bjarga hluta Grindvíkinga.

Það er þannig með þessar reglur sem settar voru fyrir Grindavík að þær fylgdu eiginlega nákvæmlega þeirri uppsetningu sem gerð var í heimsfaraldri. Ég held að það hefði mátt fara svolítið dýpra ofan í að hugsa þegar heimsfaraldurinn átti sér stað þá bjuggum við hreinlega við allt annað umhverfi. Við bjuggum við það að heilu fyrirtækin töpuðu öllum sínum viðskiptavinum,

Hvernig eigum við að hjálpa þessum fyrirtækjum að fá vinnu ef enga vinnu er að fá í Grindavík, þ.e. enga viðskiptavini? Ef það er ekki verið að koma inn með skipin þá þarf ekki aðstoð við að laga þau. Hvernig getum við hjálpað þeim að bjóða upp á sömu hluti annars staðar? Jú, það er eitthvert rekstrartap og annað en ég hefði viljað sjá okkur hugsa allt annað módel vegna þess að þetta eru aðrar aðstæður. Ég held að við hefðum getað lagt meiri tíma í að gera það og svoleiðis þurfum við að eiga tilbúið fyrir framtíðina.

það að nota Covid-aðferðafræðina beint bara hreinlega gekk ekki. Það er nefnilega dálítið annað, segjum t.d. að reka hótel og ferðamenn koma ekki í eitt ár í eitt ár heldur en að vera með hótel inni á svæði sem er orðið hættusvæði þangað sem fólk vill ekki koma. Það er bara tvennt ólíkt. Já, það eru einhver fyrirtæki eins og t.d. veitingastaðirnir og aðrir í Grindavík sem eru

Allt saman eru þetta hlutir sem þarf að tækla, svo ekki sé minnst á atvinnuhúsnæðið. Það er ekkert verið að horfa á það. Það er, nákvæmlega eins og hv. þingmaður nefndi, einn af aðalhlutum sem við þurfum að styðja varðandi fyrirtæki í rekstri vegna þess að þau eru með húsnæði sem annaðhvort er illa farið, er á hættusvæði eða mun ekki verða notað á þessum stað lengur. Þarna þurfum við að hjálpa fólki að opna fyrirtæki sín annars staðar.

út um víðan völl er okkur bráðnauðsynlegt að fá að ræða málefni Grindavíkur hér í þingsal, ekki bara í einhverju skötulíki, og einstaka þingmenn hafa verið að reyna að koma málefnum Grindavíkur að í störfum þingsins en þá höfum við bara haft tvær mínútur í það og síðan ekki söguna meir, þannig að þessi umræða er bráðnauðsynleg og skýrir auðvitað ýmislegt sem þarf að takast á við. Ég held að við verðum að vera svolítið raunhæf í þessu öllu saman, málefnum Grindavíkur yfir höfuð. Mig langar að minna á það að

Hvenær munu Grindvíkingar ná þeim fjölda aftur sem bjó í Grindavík? Eru einhverjar líkur á því að það gerist á næstunni? Við erum búin að upplifa fimm gos núna síðan í desember í þessari svokölluðu Sundhnúksgígaröð. Við erum búin að upplifa átta gos á þessu svæði síðan þetta hófst allt saman. Maður veltir fyrir sér: Hver er framtíð Grindavíkur yfir höfuð og hvernig ber okkur þá að takast á við þau vandamál sem upp hafa komið, sem eru alveg ótrúlega mörg? Ég minni bara á að bæjarstjórn Grindavíkur hefur ákveðið að skólahald fari ekki fram í Grindavík

í. Þetta er gjörbylting á stöðunni. Lengi vel var fólk að leyfa sér að vona að fljótt og vel myndi þetta ganga yfir og fólk gæti þá farið heim en sú er aldeilis ekki raunin. Við sjáum það bara við síðasta gos, sem er ekki lokið enn þá, að það er búið að bætast við þann fjölda sem hefur óskað eftir uppkaupum. Það er bara hinn kaldi veruleiki. Fólk óttast núna um stöðu sína og er að mínu viti farið að velta fyrir sér til framtíðar,

og halda svo að maður geti bara selt ef manni dettur í hug og flutt til baka. Það er ýmislegt sem þarf að gerast áður en slíkir hlutir verða að veruleika, þannig að verum raunsæ. Málið er flókið, erfitt og við vitum ekki hvernig þetta allt saman fer. Þessar aðgerðir einar og sér duga engan veginn. Við heyrðum það bara, það var tekin umræða í efnahags- og viðskiptanefnd í morgun um þessi mál

auðvitað bara að fara að leita sér að vinnu og störfum annars staðar til lengri tíma. Fólk verður að vera raunsætt og horfa á hlutina eins og þeir eru í því samhengi sem við erum að upplifa; endalaus eldgos, sprungumyndanir og þess háttar sem við sjáum ekkert fyrir endann á. En allt sem við gerum til hjálpar er af hinu góða.

Frú forseti. Ég vil taka undir með hv. þingmanni að umræðurnar um þetta frumvarp hafa verið mjög upplýsandi og gagnlegar.

sölupeningana frá Þórkötlu og geta keypt sér húsnæði annars staðar og þurfa ekki að bera kostnað af tveimur heimilum og svo launastuðningurinn, við vitum ekki alveg hvernig hvernig staðan verður og eins og hv. þingmaður benti á þá eru fyrirtæki að gefast upp. En það sem mér finnst vera alvarlegt

til lausnar vandamálum Grindvíkinga sem þurfa að búa við óhugsanlegar aðstæður. Þetta finnst mér mjög alvarlegt þess að við í minni hlutanum getum haft alls konar góðar meiningar og góðar hugmyndir en við erum ekki í meiri hluta, við erum ekki með framkvæmdarvaldið á okkar snærum.

þegar hv. þingmaður bendir á það að hér erum við í minni hlutanum bara galandi eins og hænur á priki — og maður veit svo sem ekkert hvað kemur út úr því. Ég hef ekki orðið þess var hér í þinginu að að á okkur í stjórnarandstöðunni hafi verið mikið hlustað, við höfum ekki komið mörgu í gegn sem við hefðum viljað setja á oddinn.

fyrirframgefin inni í nefndunum í samráði stjórnmálaflokkanna sem sitja þar í meiri hluta.

Oddný Harðardóttir skuli benda á þetta, að þingmenn kjördæmisins hafi ekki verið hér að taka þátt í þessari umræðu með okkur, því að þetta skiptir auðvitað bara svæðið allt miklu máli, auðvitað fyrst og fremst Grindavík en áskorunin fyrir svæðið er mikil og mikið vildi ég að við Suðurnesjamenn gætum tekið utan um alla þá Grindvíkinga sem hafa leitað til okkar í þeirri von að geta hafið nýtt líf og öðlast kannski sömu lífsgæði og þau höfðu í Grindavík. Mikið vonast ég til þess að við getum uppfyllt óskir þeirra en til þess þurfum við líka aðstoð frá þeim meiri hluta sem hér situr.

sein til að taka af skarið og fólkið í Grindavík hefur þurft að bíða eftir lausnum. Vissulega eru margar lausnir komnar á borðið en þær duga ekki fyrir alla. Það er búið að segja okkur í efnahags- og viðskiptanefnd að það komi ekki fleiri frumvörp inn í þingið þannig að þau málefni sem við höfum verið að draga hér upp og eru óleyst verða ekki leyst fyrr en á næsta þingi, í haust einhvern tímann, í fyrsta lagi, nema við í nefndinni tökum okkur til og skrifum breytingartillögur við þetta frumvarp og fáum meiri hlutann í efnahags- og viðskiptanefnd til að tala um það við okkur hvað það er sem stendur út af. Sjálfsagt getum við ekki látið hvað sem er falla undir þetta frumvarp en við gætum lagst yfir það hvernig við getum bætt hvernig við getum gert það betur, hvernig við getum þá mætt þeim hópum sem var búið að lofa okkur að ætti að mæta en ekkert bólar á þeim lausnum. Við erum á eftir að fara að tala um afurðasjóð fyrir framleiðslu í Grindavík til að verja þau tjóni ef þau vinna í Grindavík og það gerist eitthvað hræðilegt. En það eru svo mörg fyrirtæki sem standa þarna fyrir utan eins og við höfum farið vel yfir, t.d. þau sem hafa þurft að fara og geta ekki verið neins staðar annars staðar,

er spurning hversu mikið ráðrúm gefst hjá fólki til að koma með umsagnir og athugasemdir við þessa lagasmíð. Ég ber þá von í brjósti að þeir sem koma fyrir nefndina, og við höfum óskað eftir því að þeir aðilar sem eru fulltrúar smærri fyrirtækja í Grindavík komi fyrir nefndina, geti þá þá ýtt á einhver þau úrræði sem þeir telja að henti þeim. Ég er ekki að upplifa að einhver afurðasjóður sé að hjálpa þessum fyrirtækjum, þessum litlu fyrirtækjum í Grindavík, þrátt fyrir góðan vilja um að gera eitthvað,

að við fáum inn þennan hóp sérstaklega, til að leiðbeina okkur með það hvað þau vilji núna og að við getum fengið nefndina til að fallast á að beita einhverjum þeim úrræðum þeim til handa sem ekki hefur verið gert hingað til. Ég ber þá von í brjósti að það verði á okkur hlustað, eða kannski ekki á okkur því að það er vanalega ekki gert á þá aðila sem koma fyrir nefndina, sem eru auðvitað margir hverjir bara komnir að fótum fram. Fyrirtækin standa bara lokuð, þau eru með afborganir af lánunum sínum. Þau hafa litlar sem engar tekjur nema þá kannski bara rétt til að redda laununum en

góða ræðu og tek heils hugar undir athugasemdir hv. þingmanns um hversu góðar þessar umræður hafa verið og að við þurfum að hlusta á þær og að við þurfum að gera eitthvað í þeim. Mig langaði í fyrra andsvarinu að spyrja hv. þingmann aðeins út í það sem hann kom inn á varðandi að það eru margar mismunandi sviðsmyndir um það hvernig hlutirnir munu verða

hætti þessi umbrot á Reykjanesi og við séum bara búin með þetta. Svartari sviðsmyndirnar eru þær að þetta haldi áfram lengi.

þar sem skólar opna jafnvel ekki aftur: Hvaða ný vandamál sér hv. þingmaður fyrir sér að geti komið upp ef þetta dregst á langinn við sjáum ekki fyrir endann á þessu jafnvel svo árum skiptir? forseti. Það er erfitt að sjá fyrir sér hvaða vandamál geti fylgt svartri sviðsmynd. Ég á erfitt með að tjá mig eitthvað nákvæmlega um það. Við vitum þó að svartasta sviðsmyndin er auðvitað sú að ekki verði búandi í Grindavík og að fyrirtæki geti ekki lifað þar og starfað. Það er hin svarta sviðsmynd. Það þýðir auðvitað að sveitarfélagið sem slíkt mun bara leggjast af.

andlega partinn og félagslega þáttinn. Það að tapa samfélaginu sínu er bara eitt og sér stórt og mikið mál, fyrir lítil börn sem áttu vini í næsta húsi, skólasamfélagið sitt, íþróttafélagið sitt. Úrvinnslan úr slíkum áföllum hlýtur að þurfa að eiga sér stað. Hún er kannski komin af stað að einhverju leyti og maður sér það auðvitað.

fá hv. þingmann til að koma í smá hugarflug með mér. Það er nefnilega þannig að þegar við sjáum svörtu sviðsmyndirnar þá þurfum við að búa til framtíðarsýn

Að virkja hinn frábæra anda sem hefur verið í Grindavík, virkja samhuginn hjá öllum öðrum

Til þess þurfum við eflaust að sameina einhver sveitarfélög. Við þurfum að hugsa stórt. Við þurfum eflaust að finna leiðir til þess að ríkið taki einhvern þátt í þeirri uppbyggingu. Mig langar að enda á því að spyrja hv. þingmann

Reykjanesbær er 30 ára á þessu ári, eftir að Keflavík, Njarðvík og Hafnir sameinuðust. Úr því varð þetta stóra og sterka sveitarfélag. Við erum búin að sjá aðdáunarverð viðbrögð annarra sveitarfélaga á Suðurnesjum við því ástandi sem skapaðist í Grindavík. Sveitarfélögin voru boðin og búin til að taka á móti fólki, sinna börnunum, koma þeim í skóla, koma litlu börnunum á leikskóla